Уважаеми колеги, моля да заемете местата си. Продължаваме с разискванията – дебатът не е закрит. Имате думата за изказвания.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Както знаете, току-що приключи извънредното съвещание на ръководството на партиите. За съжаление, решението, което е взето, не ни удовлетворява – говоря от името на „Обединени патриоти“. Ще гласуваме „за“ текстовете, които сме внесли, и „против“ варианта, който е утвърден от Комисията, защото не можем да приемем, че България се превръща в държава на вероизповеданията. Държавата България е светска държава. Вероизповеданията са отделени от държавата и не трябва да забравяме, че ние всички сме дали клетва да служим на интересите на българските граждани, на българската държава. Интересите на българските граждани невинаги съвпадат с интересите на отделните вероизповедания, независимо какви са и кои са. В случая ние ще изпълним своя дълг на народни представители, за да ни е чиста съвестта и ще гласуваме така, както повелява интересът на българския гражданин. Когато едно вероизповедание получава субсидия от държавата, не е редно то да зависи от чужди, външни на България финансови потоци, защото това означава, че това вероизповедание може да бъде използвано като политически инструмент, на което сме свидетели последните тридесет години. Ние ще си подкрепим нашето предложение и категорично ще гласуваме против финансирането откъдето и да било – при това, без да има публично оповестена информация откъде е това финансиране, което този закон позволява. Това е, което мога да кажа. Призовавам и Вас да изпълните дълга си на народни представители! Благодаря, уважаеми господин Симеонов. Има ли реплики? Няма. Изказвания? Имате думата, уважаеми господин Цветанов. господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Аз искам да припомня всички теми, които са дискутирани, както на Консултативния съвет по национална сигурност, и това, което беше в началния етап на дебатите, които се отвориха по Закона за вероизповеданията. Всички ние знаехме, че когато беше внесен първоначалният вариант за ограничаване на всякакво финансиране, когато държавата ще субсидира съответните вероизповедания, тогава знаем, че в Православната църква имаше сериозно напрежение, което имаше към народните представители и въобще, участвайки в този дебат, те казаха категорично, че не са съгласни да бъдат ограничени допълнителните финансови средства, които те получават като дарения. В тази връзка имахме среща при патриарха, всички митрополити бяха там, имаше представители от всички политически сили, с изключение на „Българската казаха, че те няма да имат съгласие, ако в Закона бъде записано, че се ограничават всякакви възможни дарения, които биха могли да бъдат получени. Да, действително ние трябва да имаме уважение към всяка една религия, трябва да бъдем тези, които да приемаме закони, които да намаляват всякакво възможно напрежение в обществото. Ние от парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепим Законопроекта, за да може действително да остане вариантът и това, което имаме като съгласие в работните групи с

Няма реплики. Тогава закривам разискванията по това предложение и го подлагам на гласуване. Ще подложа на гласуване предложението от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

Предложение от народния представител Христо Гаджев и народния представител Младен Шишков. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 1: „§ 1. В чл. 22, ал.

Напоследък бяхме увлечени по темата за опрощаване на вземанията на Главното мюфтийство, но малко хора осъзнават смисъла на този § 1, който ни е предоставен в момента за разглеждане. Какво има предвид § 1? Паричният поток от субсидията за имами и ходжи да бъде насочен към

Каква огромна е разликата между двата адресата – единият – Българската православна църква, е регистрирана екс леге, тоест по силата на закона, а сега по силата на закона ние определяме и другия адресат – Главното мюфтийство. Кое Главно мюфтийство? Едно от двете мюфтийства, които съществуват в страната това, което претендира, че обединява всички мюсюлмани. Но мюсюлманите в България и по света не са едни и същи, така както и християните са православни, католици, евангелисти, протестанти, съществуват и още ред други Този текст е изключително опасен, защото създава разединение между мюсюлманите в България, които и в България са също различни. Те са мюсюлмани сунити от ханефитското вероизповедание, те са алевити и така са се преброили и самоопределили по време на последното преброяване. Между тях съществуват конфликти, които виждаме в обществото – конфликти, които съществуват вече десетилетия, и които се експонираха и в Комисията по вероизповеданията! Ние видяхме представители и други мюсюлмани, които се заявиха ясно пред нас, представиха своите виждания, своите претенции. Те са причината и до този момент отделената и подготвена от Министерския съвет и Министерството на финансите субсидия да не може да се разпредели по отношение на имами и на ходжи. Факт е това! И ние сега какво правим? Ние разрешаваме спора, конфликта помежду им, като въздигаме едни от мюсюлманите в, така да се каже, адресати на тази субсидия, а другите биват пренебрегнати. И оттук нататък ние рискуваме конфликтът да се разрасне, да продължи. Каква е разликата между тези две групи? Че зад едната група – аз не съдя и не мога да преценя кои са повече, кои са по-малко, кои са легитимни, кои не са легитимни, но зад едната група стоят от ДПС – това е разликата. Зад другите не стои никой – няма представители, политическа сила, няма отделни депутати, които да ги защитават. Това е просто разликата между едните и другите, които претендират за държавната субсидия. И оттук нататък има една обща група, маса, които се изживяват, те са такива сигурно, разбира се, мюсюлмани в България (председателят дава сигнал,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, не бих се изказвал, но след изказването на колегата е нужно поне в протоколите от дебата да остане това становище, което го казахме и на Председателския съвет, а и не само там. Първо,

Член 10 дава този статут на Българската православна църква. Ако ние искахме да направим това с мюсюлманското вероизповедание, щяхме да напишем така: „В чл. 10 се създава ал. и тя щеше да бъде за мюсюлманското вероизповедание. Но такова нещо няма. Ние променяме чл. 28 на Закона, който се отнася само до финансирането, а не до това кой екс леге представлява една религиозна Разбирате ли разликата? Да не Ви подвеждат манипулации тук! Няма екс леге определяне на друг, освен Българската православна църква като традиционно вероизповедание. Член 28 третира само и единствено държавното финансиране и нищо и нищо друго! По този въпрос толкова. По въпроса за това има ли спор къде трябва да отиде субсидията, няма, колеги, спор.

на вероизповедания от чужди държави за изплащане на трудово възнаграждение на свещенослужителите – това, което се е случило с Главно мюфтийство, а не с другото спорещо вероизповедание – така наречено, да не го споменавам, дори не искам. Субсидията е получавана от Главното мюфтийство. Целта на това субсидиране през държавата е да не се получава този ефект. И за да не се получава този ефект, ние трябва да кажем кой получава субсидията. Субсидията я получава това мюсюлманско вероизповедание, което е получавало субсидията от Турция, което притежава джамиите в Република България и към което принадлежат всички джамийски настоятелства и имами. Другото няма нито една джамия, нито едно джамийско настоятелство и нито един имам. И ние сега какво да направим – да насочим субсидията натам? Това е смешно, никой от тази зала не би го искал, дори и изказващите преди мен. Така че по тези два въпроса исках

Вече има изказвания, уважаеми господин Шопов. Господин Председател, колеги! От тази трибуна, когато обсъждахме предния път Закона за вероизповеданията, говорих за това

Въпросът е тук, в тази зала, че ние – партиите и политиците, не можахме да намерим компромис и да намерим правилния път по какъв начин да става нормално всичко, свързано с дейността на вероизповеданията в България, тоест пак ние политиците сме виновни. Виновни сме, защото вземаме грешни политически решения. Споменах преди това и за грешното политическо решение за сградата на Главното мюфтийство в България, за което не е виновно Главното мюфтийство, но е грешно политическо решение.

до някаква степен с друго грешно политическо решение, разбира се. Защото какво направихме ние? Да, по 10 лв. за всеки преброен от вероизповедание над един процент, но до определен брой. Тоест Главното мюфтийство ще получават пълния размер,

въпреки че над четири милиона, близо пет милиона са се преброили за православни християни. Пак грешно политическо решение. Днес пак ще вземем грешно политическо решение. Взехме вече едно – да могат да се финансират вероизповеданията от чужбина, ние го забранихме. Сега пак предстои грешно политическо решение да кажем, че Главното мюфтийство е единственото, което представлява мюсюлманите в България. Не е така – има различни видове мюсюлмани. Все едно Българската православна църква да представлява всички християни в България – ами, има католици, протестанти, тя не ги представлява. Утре примерно ще се регистрира мюфтийство на шиитите в България, но по закон ние

Те са шиити и това е факт – колкото и да Ви е смешно, е така. Ако не сте го разбрали, си е Ваш проблем. Днес ние отново пак ще направим поредното грешно политическо решение – да кажем, че Главното мюфтийство представлява всички мюсюлмани в България, но това не отговаря на истината и е факт. Може да погледнете преброяването, да видите тези, които са се записали като сунити в България, и ще разберете, че не е вярно. Така че от тази гледна точка наистина призовавам да спрем с грешните политически решения, когато се касае за вероизповеданията в България. Това са вече няколко поредни грешни политически решения. Мотаем се в един омагьосан кръг и именно ние, политиците, правим проблема и настроенията, дори бих казал и това да има някаква омраза между вероизповеданията и между политиците и определени вероизповедания. Защото не намираме правилния подход, нещо решаваме на парче, на момента, след това се оказва грешно, след това го повтаряме, потретваме, почетвъртваме и така нататък. Моята молба е наистина да спрем с тези грешни политически решения и да не подкрепим текста, който е предложен. Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов. Реплика? Имате думата, уважаеми господин Шопов. Моята реплика към Вас, господин Ангелов, е в контекста – повторихте много пъти думите „грешно“, „грешки“. Да, но това е изключително голяма грешка – фатална. Това е сигурно една от най-големите грешки, които ще направи парламентът, защото оттук нататък ще създадем една общност, която е разнолика, която е различна, която се съставлява от различни части и ще ги предоставим на ДПС чрез Главното мюфтийство, така както е визирано в този текст, за да бъдат използвани политически. Това е мечтано от ДПС от много години насам и те го постигат. Сигурно за тях това е най-големият успех, затова за тях въпросът по този текст не е верски. Той не е въпрос и до мюсюлманите, а вече можем спокойно да кажем, че ДПС си има Главното мюфтийство. Оттук нататък всички ние трябва да знаем: логиката е – всички мюсюлмани в България са мюсюлмани, а не различни – вътре няма други представители на мюсюлманството.

Господин Атанасов, имате думата за втора реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Ангелов, когато говорихте за различията, мисля, че трябваше да ги посочите по-точно. Традиционно в България, и то подавлящо, най-много са сунитите мюсюлмани, но 27 хиляди души в България са се определили за шиити и в момента излиза, че Главното мюфтийство ще представлява и тези шиити. Само искам да Ви припомня, господин Ангелов, че това все едно е Негово Светейшество папата да представлява православните християни, което е нонсенс. А ако се върнете в историята назад, ще видите, че съперничеството, враждебността между двете основни направления в исляма – шиити и сунити, вижте самата история, те са водели вековни войни именно на религиозна основа, както и в Европа – между католици и евангелисти. В едно само ще Ви подкрепя, че тук сякаш е толкова тънък момент – вероизповеданията са изключително фина материя, а ние така с голямата баданарка в момента решаваме проблеми, които впоследствие могат да се окажат изключително сложни.

Господин Шопов, прав сте за грешките. Забравих да припомня и една друга грешка, господин Шопов, грешка, която днес пак се поправя; грешка, за която ние „Обединените патриоти“ предупреждавахме, че не трябва да се опрощават задълженията и дълговете на вероизповеданията. Тогава не бяхме послушани, но се оказахме прави накрая по начина именно, който ние го предложихме – да да бъдат разсрочени задълженията, се случва тази поправка. А тогава не бяхме послушани. Защо? Аз съм сигурен, че и тези неща, които говорим днес, а и от години ги отстояваме ние от „Обединените патриоти“, рано или късно ще залегнат в Закона.

се случват, защото не го правим заради популизъм, не го правим, защото сме патриоти, а го правим, защото това е българската държава и трябва да защитим националния интерес на България от всички политически партии. Господин Атанасов, към Вашата реплика ще отговаря така: прав сте,

сега са 27 хиляди, 2021 г. сигурно ще бъдат 7 хиляди. Ето това е целта на този текст – тази общност, това вероизповедание да изчезне, да има едно Главно мюфтийство и да има само мюсюлмани сунити. Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов. Други изказвания? Господин Аталай, имате думата за изказване. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, мислех, че днес Народното събрание ще бъде на висотата на Закона, който приемаме. Когато говорим за вероизповедания, за вяра, за духовност, означава, че говорим за обединение на нацията, за обединение на всичко духовно, което се случва в тази държава дали е било Консултативен съвет при президента и какви решения са взети там, ние тези решения трябваше да ги надградим. Ние днес тук сме застанали да се опитаме да дадем едно спокойствие на духовниците, на поповете, на митрополитите, на ходжите, за да може те да си свършат спокойно онова, за което всеки един от нас в един определен момент отива при тях то е или при раждането, или когато заминаваш от този свят. Вие днес, колеги, се опитвате да политизирате нещата, така че се опитвате да засегнете, че имало противоречия в мюсюлманството. Аз съм от алевитите, от алианите и да излезете и да говорите по тази тема, колеги, която не Ви е ясна, не Ви прави

се направи всичко възможно да има обединение в Църквата. Сега се опитваме да направим така, че мюсюлманството в България чрез Главното мюфтийство

за вероизповедания, говорим за закон, за който да сведем глави, така както ни приляга, и да приемем закон, с който да бъдем полезни на духовенството. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Аталай. Вие казахте, че всъщност с този текст ще направим обединението в мюсюлманството – така го казахте! Прав ли съм? Абсолютно всички бяхте свидетели. Какво значи, че има проблем? Да, има проблем, очевадно има проблем. Имаше представители на мюсюлманите, които не бяха тези, представлявани Главното мюфтийство и от Вас, които в Комисията заявиха друга воля, има различно самоопределяне, преброяване при последното преброяване. Така ли е? Така е. Факт! Значи въпросът тук не е верски. Това, което искате с този текст, е ясно – да се решат нещата и проблемите, така както бяха решени през 2003 г. в Закона за вероизповеданията. Това стана с християните в България или по-точно с източното православно вероизповедание. Ето за това говорим, тогава е направено. И сега задавам въпроса към всички колеги: тогава е имало политическата воля това да стане, но сега имаме ли политическата воля да го направим? И, пак повтарям, с този текст не е въпрос парите да стигнат до имамите и до ходжите. Има други начини, други техники и ние го желаем това. Никой от нас не желае противното – да останат така, такава е общата воля. Но с този текст Вие правите точно това – разчиствате сметки, оправяте нещата вътре. Разликата между различните християнски представителства или клонове, да ги наречем, е, че Вие сте взели страната на едното от тях, те имат политическото представителство – не говоря кой крив, кой прав, колко голямо е разделението, колко ходжи, имами има към едното вероизповедание, към второто, към третото крило.

Господин Председател! Господин Аталай, като народен представител имам право да коментирам и да казвам какво мисля за всяка една част от българското общество, защото така е по Конституция, а и представлявам, както и Вие, всички български граждани, така че Вие не може да ми дадете оценка или да ме ограничите в това дали ще коментирам в България алианите, шиитите, къзълбашите или алевитите, което е едно и също, защото аз имам право да си кажа мнението. Аз не Ви забранявам и не Ви казвам какво може да коментирате. Също не съм се произнасял дали може да коментирате Православната църква, нали така? А имате право като народен представител. Понеже казахте къде е проблемът – как ще бъде представена тази общност в Главното мюфтийство, дали ще бъде представена и изобщо дали е представена, затова неслучайно цитирах и данните: 27 хиляди – 2011 г., а 10 години преди това – 100 хиляди, преброени при преброяването. Мога да Ви припомня по времето на Османската империя кой ги представляваше и какво им се случваше на шиитите, алианите, алевитите и къзълбашите по нашите земи – същото, което се случваше и на християните в България. Така хубаво бяха защитавани – и тогава, и сега, така са защитавани и представлявани, че изчезват! Това е истината. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов. Има ли друга реплика? Не виждам. Право на отговор. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Аталай. Благодаря Ви, господин Председател. По обратен ред. Господин Ангелов, аз не съм човекът, който може да Ви забрани какво мнение ще изкажете от трибуната, но имам право да се усъмня във Вашата компетентност – за това ставаше въпрос. Опитах се, без да влизам в конфликт, в конфронтация, опитах се да укротя разговора, за да сме полезни. А иначе спорът между нас и господин Шопов – разбирам, че той никога не ме разбира и не е необходимо. Защото, ако се върнем в историята, в хилядолетията, за нещата, които са се случили между протестантите, нещата, които са се случили в християнството, това, което върви между алианите и сунитите, тук не е мястото да обсъждаме този въпрос. Ако решите, може някой ден да го направим като тема, да го разясним и някои хора, които искат да водят дебат по тази тема, да разберат за какво става въпрос. В нашата група, колеги, имаме и алиани,

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3, като в ал. 2 в текста преди т. 1 думите „могат да“ се заличават.

Който приема финансиране за вероизповедание, на което е предоставена държавна субсидия, от източник извън Република България в нарушение на този закон, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лева – за физическо лице, или се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лева – за юридическо лице. (4) Който приема дарение за вероизповедание, на което е предоставена държавна субсидия, в нарушение на този закон се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лева – за физическо лице, или се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв. – за юридическо лице. (5) Когато деянията по ал. 3 и ал. 4 са извършени повторно, глобата е от 10 000 до 20 000 лева, а имуществената санкция е в размер от 20 000 до 40 000 лева. (6) В случаите по ал. 3 3 – 5 предметът на нарушението се отнема в полза на държавата.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя

Има ли изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

По § 4 има предложение от народния представител Боряна Георгиева. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Евгения Алексиева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде подразделение „Преходна разпоредба“ с § 5: „Преходна разпоредба § 5. (1) По искане на вероизповеданията по закона може да се разреши отсрочване на непогасените към 31 декември 2018 г. публични задължения по чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, включително на начислените лихви по тях до датата на издаване на разрешението, за срок до 10 години. години. (2) За периода на отсрочването се дължи лихва в размер на основния лихвен процент. (3) Искането се подава от лицата по ал. 1 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон за: 1. задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски – до директора на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите; 2. други публични задължения – до органа, установил задължението. (4) Разрешението за отсрочване се издава от съответния компетентен орган по ал. 3 в 14-дневен срок след представяне на обезпечение, което покрива размера на главницата и лихвите на задълженията за периода на отсрочване. (5) Отказът може да се обжалва в 14-дневен срок от връчването му чрез органа, който го е издал, пред административния съд по седалището на лицето по ал. 1. (6) Мълчаливият отказ може да се обжалва в 14 дневен срок от изтичането на срока по ал. 4.“

Уважаеми господин Председател, колеги! Това, което в момента ни се предлага да гласуваме, е силно обезпокоително.

И от това произлиза въпросът: какво правим ние в момента? С промяната на Закона за вероизповеданията нарушаваме основополагащ закон и кодекс, какъвто е ДОПК. Бих искал да ми отговорите на този въпрос, защото категорично е записано, че става въпрос за териториален директор, а ДОПК гласи съвсем друго. Отделно от това, колеги, отсрочване и разсрочване може да има, когато е признато

Но тук има и нещо друго. Самите разпоредби на ДОПК казват, че за едно такова отсрочване или разсрочване за такива суми трябва да се иска становище и съгласие на директора и на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Отделно от това тук трябва да се вземе задължително и решение на Европейската комисия, за да не се окаже, че става въпрос за държавна помощ. Какво правим?! Има ли такова решение на Европейската комисия? Защото трябва да се докаже, че не става въпрос за държавна помощ, тъй като тогава се нарушават други разпоредби. Освен това какво представлява Мюфтийството?

Редът е, че трябва да бъде подадено заявление до НАП и оттам насетне да се върнем към разпоредбите на чл. 184 ¬– министърът да издаде това разрешение за отсрочване или разсрочване. Всички тези пари, които ще отсрочим или разсрочим, така или иначе излизат от джоба на данъкоплатеца. В такъв случай, освен съгласието на НОИ и положителното становище на Европейската комисия, трябва да видим как то се тълкува и през Закона за държавните помощи. И най-накрая, госпожи и господа от ДПС, бих искал да попитам за нещо, на което Вие ще отговорите, тъй като аз нямам пълната информация, но имам частична такава – че вече има процедури по продажба на имоти на Мюфтийството. Такава процедура за разсрочване и отсрочване при започнала процедура… Съгласно разпоредбите на чл. 238 от ДОПК не може да се допуска отсрочване или разсрочване, когато задължението, за което се иска отсрочване или разсрочване, е възложено за събиране на публичен изпълнител или на Агенцията за държавни вземания. Законът казва категорично, че такова отсрочване и разсрочване може да бъде разрешено до момента на определяне начина на продажба по чл. 238 от ДОПК, а такава продажба вече е насрочена и даже е извършена, независимо от моята информация, че парите не са постъпили по сметка на държавата и се чака именно това решение с този закон, за да бъде преустановена тръжната процедура и върнати парите на този, който е участвал в наддавателната процедура. Благодаря Ви.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колега Апостолов, трябваше да споменете, че след като със Закона за вероизповеданията на практика създаваме един различен ред от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, то е редно този ред да важи за абсолютно всички лица, не само за вероизповеданията, а за физическите лица, за юридическите лица, за търговците. Не може да има един ред, определен в Данъчно осигурителния процесуален кодекс за отсрочване на задължения и сега с нормативен акт от по-ниска степен – със закон, ние да го променяме и да вървим към практически специален ред, специално за едно юридическо лице с нестопанска цел,

Дуплика, уважаеми господин Апостолов. Нямате. Господин Шопов, заповядайте, имате думата. ПАВЕЛ ШОПОВ

Някога през комунизма имаше дежурна фраза – как Деветосептемврийското въстание в България е победило с решаващата помощ на Съветската армия. днес, ДПС ще постигне един от най-големите си успехи в историята на прехода от 1990 г. досега с решаващата помощ на ГЕРБ. Не знам, колеги от ГЕРБ, защо правите всичко това?! С много опасни за страната последици. Но успешният рейд днес на ДПС продължава и по третата, много злободневна, щекотлива каквато е тази с отсрочката на плащанията, които Главното мюфтийство има към хазната. Вижте, колеги, от днес нататък Данъчно-процесуалният кодекс в България вече не е кодекс. Всички юристи, колкото сме останали в залата, знаем, че Кодексът е висша форма на правно нормотворчество в една държава. Оттам нататък вече е небе – Конституцията. И сега за тяснопартийните нужда на ДПС, които от днес със закон си имат Главно мюфтийство, забележете – от днес, не че фактически не беше така, но днес това става по силата на Закона, заради ДПС се прави още един пробив в демократичната, правна и конституционна система в страната. Знам какво ще каже госпожа Менда Стоянова, като председател на Финансовата комисия, бил съм в тази комисия години наред. В тази комисия се правят непрекъснато – във всички нейни издания, всички народни събрания, при всички председатели, включително когато беше и господин Цонев, правни недомислици, защото там председателите са финансисти, икономисти. Моите уважения към тях. тях. Виждали сме много пъти как в Преходни и заключителни разпоредби се вкарват материално-правни норми, как в Преходни и заключителни разпоредби на бюджета се вкарват материални правила от други закони – думи нямам! Но това, което се прави сега, е против всякакви юридически правила, не говоря за финансовите. Да разпилееш Данъчно-процесуалния кодекс – висше творение в едно законодателство, и целево, по конкретен случай, казвам конкретен случай, правно положение е, че по конкретен случай никога не се правят изобщо закони, но да торпилираш Данъчно-процесуалния кодекс, за да угодиш, да създадеш нов, различен ред на събиране на едни държавни вземания, извинете, това според който и да е от преподавателите в Софийския университет отсреща, който и да е правен капацитет, е пълен правен нихилизъм и връщане не на десетилетия, а на столетия назад в една правна система. Господин Кирилов, станете, потвърдете думите ми. Нашето скромно мнение, което днес Вие от ГЕРБ изобщо не зачетохте, тръгнахте урбалашката, хей така, да угодите на бъдещите си коалиционни партньори от ДПС, които се стремят две години към това и правят всичко възможно то да се случи, нашето скромно становище е поне това да не приемате. Има си Данъчно-процесуален кодекс, по общия ред, както го е наредил законодателят, тези събирания да се се реализират. А това, че ние като че ли забравихме, тържествувахме, че данъчната амнистия се отмени, отчетохме го като една много голяма победа – това е

Уважаеми господин Председателю, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Шопов, аз съм изумен от Вас, наистина. Вие – един от най изтъкнатите съдии на Пловдивския окръжен съд, сте много наясно, че ние преди един час родихме държава в държавата. И за какво на практика беше цялото това Ваше изказване, при положение че вече имаме субекти, които ще са по особени закони, с особени правила – говоря за всички вероизповедания. Но колегите от ГЕРБ и от ДПС

et populi est“ което, преведено от латински, значи: „По Божията воля, църквата“ – разбирай вероизповеданията, „е господарка на кралете и на народа“. Така че, господин Шопов, като толкова добър съдия, съм изумен защо държите безсмислени речи, при положение че ние създадохме нов субект в държавата.

Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Неслучайно направихме това предложение между първо и второ четене, един специален закон, който урежда отношенията, действията във вероизповеданията, да го допълним и с текстове, които казват как при определена ситуация да се действа по отношение на отсрочване на евентуални вземания. Тези текстове важат за всички вероизповедания. Тук през цялото време се говореше за мюсюлманското вероизповедание, предполагам, защото по медиите излезе, че мюсюлманското вероизповедание има задължения, а православна църква няма. Аз не знам кой колко задължения има, има или няма задължения, но текстът е принципен. Защо се наложи такъв текст да се запише в този закон, а не се приложи редът, за който преждеговорившите говореха, а именно по Данъчно-осигурително процесуалния кодекс? По една много важна и основна причина: Данъчно-осигурителният процесуален кодекс и неговите норми са създадени за стопанска дейност. Ако многоуважаваните юристи отворят чл. 184 на ДОПК, ще видят, че за да се удовлетвори едно искане от длъжник за отсрочване на задължения, той трябва да отговаря на редица условия. По памет ще цитирам едно-две от тях: коефициент за ефективност, коефициент за възвращаемост и така нататък – все неща, които касаят един стопански субект. Разбирате, че вероизповеданието няма как, което и да е то, да отговори на подобни искания. Това означава, че ако вървим по общия ред, никога нито министърът на финансите, нито НАП биха дали каквото и да било разрешение за отсрочване. Затова записахме този ред. Редът изключва произнасянето на директора на НАП, самият закон казва на директора на НАП, че при едно такова искане той трябва да издаде акта, казано е кой, и да следи за неговото изпълнение. Искам обаче ясно да подчертая, че всички условия, които сме предложили в този текст, са и най-важните условия по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. През цялото време на отсрочването имаме обезпечение с размера на сумата, за която се иска отсрочване и лихвите към нея за целия период на отсрочването. Обезпечението е основно в недвижими имоти, които са заложени в полза на Националната агенция за приходите. През цялото време на отсрочката текат лихви такива, каквито предвижда Данъчно-осигурителният процесуален кодекс за всяко стопанско лице,

половин час, да изпълни своето целево предназначение, а именно тя да бъде използвана за заплащане на заплатите и осигуровките на свещенослужителите. В противен случай означава, че обезсмисляме текста на тази субсидия и част от нея, вместо за заплати и осигуровки, трябва да отиде за погасяване на стари задължения. Нека парите да отидат там, където трябва – за заплати на тези хора, а отсрочката ще даде възможност на съответното вероизповедание от други свои източници на доходи да направи погасяването на задълженията. Спомена се, че това е държавна помощ и трябва да се иска разрешение от Европейската комисия. Не е държавна помощ, господа. По правилата на Европейската комисия, по правилата на държавната помощ и директивите по нея, такава има, когато има конкурентна стопанска дейност – тогава и само тогава! В случая въобще не може да се говори за никаква стопанска дейност и конкуренция на пазара. Смисълът на държавната помощ и и нейното нотифициране пред Европейската комисия е да не създаде в един пазар равнопоставеност на различни стопански субекти, подпомагани от държавата. Тук изобщо не може да стане и дума за

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Стоянова, няма как да се съглася с Вас.

за точно конкретен и определен случай. Всичките Ви аргументи щяха да бъдат верни, ако тази норма беше или в корпуса на Закона за вероизповеданията, макар че и там не му е мястото, или в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Освен това

лице, независимо дали формира и разпределя печалба. Така че нормите на този закон важат и за този субект

се прилага този закон, независимо от това дали се генерира печалба или не, но смисълът е дали си на печалба, или на загуба. Има и други текстове, които ясно казват, че когато имаме конкурентна дейност, чрез държавната помощ да се повлияе на конкурентната среда. В случая по никакъв начин не може да влияем на конкурентната среда между различните вероизповедания, освен ако не считате, че различните вероизповедания са именно в такава конкурентна среда и ще повлияем с този текст, но както се казва, не знам как разсъждавате. Това, което чувам от трибуната, не е това, което всъщност е правилно и по закон. Колкото до това, че по първата си реплика колегата каза, че става дума отново за едно вероизповедание, категорично искам да кажа, че текстът в Закона важи за абсолютно всички вероизповедания, регистрирани и нерегистрирани по този закон. Абсолютно всички! и нерегистрирани по този закон. Абсолютно всички! Тъй като това е текст, който трябва да има равнопоставеност, и всеки, който днес или утре попадне в подобна икономическа ситуация, да може да се възползва от този текст. Не смея да твърдя, че единствено към момента мюсюлманското вероизповедание има задължения към бюджета. Изобщо не смея да го твърдя, но Вие може би имате повече информация, която би трябвало да е данъчна тайна, но както се казва: човек никога не знае. Благодаря, уважаема госпожо Стоянова. Други изказвания? Не виждам. Прекратявам разискванията. Преминаваме към гласуване

С това завършихме разглеждането на Законопроекта. Обявяваме прекъсване от